Ako bismo se mogli dogovoriti, da deklaraciju pročitamo jer je ona plod usaglašavanja u Hrvatskom parlamentu svih klubova zastupnika. Mogli bismo je odmah i izglasati. Time bismo ne samo uštedili vrijeme, nego bi postigli cilj deklaracije jer bi bila odmah dana na objavu i mogla bi stići u Europski parlament koji počinje zasjedati sutra. Ako se možemo dogovoriti tako, onda bismo odmah išli na čitanje Deklaracije. Ako ne, onda ćemo na kraju kad završimo dvije točke koje su na dnevnom redu otvoriti raspravu o Deklaraciji. A predviđena je, dogovor je postignut među predlagateljima koji su usaglašavali da o Deklaraciji govore samo predstavnici klubova jer je i logično jer su Deklaraciju stvorili predstavnici klubova u Hrvatskom saboru. Ja predlažem varijantu da se Deklaracija pročita, da odmah izglasamo i time završimo posao u duhu kako smo i počeli raditi na Deklaraciji. Ako nema primjedbi možemo li? Je, ima. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Poštovani gospodine predsjedniče, pratio sam vaš uvod. Nisam siguran da sam najbolje razumio, ali sam siguran da nešto što ste predlagali izlazi iz okvira našeg Poslovnika. S obzirom na poseban značaj teme o kojoj su se klubovi usuglašavali oko teksta Deklaracije i s obzirom da ste sada iznijeli prijedlog koji smo mi čuli po prvi puta bez ikakvih ranijih ili prethodnih dogovora između klubova, tražim stanku od 10 minuta da bi se klub HDZ-a očitovao o vašem prijedlogu. Poštovani kolega, ako je potrebna stanka da bi se dogovorili o verzijama koje sam ja iznio mi ćemo učiniti stanku od 10 minuta. To je rekao bih razumno. Ako ostajete pri svojemu, mi ćemo se držati Poslovnika. Raspravit ćemo u skladu dogovorom svih klubova nakon što odradimo točke dvije dnevnog reda koje smo danas najavili. Ja predlažem ako inzistirate stanku od 10 minuta kako bi se predstavnici klubova dogovorili o načinu usvajanja Deklaracije jer je valja danas usvojiti. Hvala lijepa. Predlažem da nastavimo u 9,45. hvala vam